Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Господин Нунев, заповядайте.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

Закона за Министерството на вътрешните работи и предвид консултациите на Председателския съвет – добрия тон, уважението, добронамереността, за да не се счита, че направеното предложение от мен има някакъв умисъл, го оттеглям. (Частични

Постъпило е предложение от народния представител Любомир Христов и група народни представители по § 61. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 129:

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на § 61 по вносител, който става § 129 съгласно доклада на Комисията.

§ 129 съгласно доклада на Комисията. Гласували 115 народни представители: за 88, против 8, въздържали се 19. Параграф 129 по доклада на Комисията е приет, а с това и Законопроектът на второ четене. Заповядайте. Председател, уважаеми дами и господа! Първо искам от парламентарната трибуна да помоля колегите от „Финални текстове” добре да огледат приетия Законопроект, защото беше много обемен – да няма някои грешки.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Също искам да поднеса своята благодарност към всички парламентарни групи. Макар да не сме вносители на този Законопроект, на нас като политическо ръководство, сигурен съм – и на професионалното ръководство, е необходим. Най-напред благодаря на всички парламентарни групи, които подкрепят правителството и част от тях внесоха тези предложения. Независимо от политическото противопоставяне, сигурен съм, че повечето от Вас, ако не и всички, смятат, че мястото на ГДБОП не е в ДАНС, а във Вътрешното министерство, че е най-добре кариерата на един служител да се развива чрез конкурс, както и да има по-добро социално партньорство и по-добра правна уредба на синдикалната дейност. Благодаря също и на опозицията заради това, че може би мълчаливо, но все пак подкрепихте административната реформа в МВР, за която вчера много не говорихме, но преди това имах възможност при срещи с Вас да изговоря. Тя ще стартира на 1 април чрез промените, които приехме преди малко малко – най-общо се свежда до това, че административните звена в МВР ще се подчиняват на Закона за държавния служител и Кодекса на труда след 1 април, макар и само за новоназначените на тези позиции. Освен това, искам да призова Народното събрание, това е отговорност, разбира се, и на нас като изпълнителна власт, 2015 г., ако може, да се окаже историческа от гледна точка на това най-сетне разузнавателните служби на Република България да имат своята законодателна база. Ние, като изпълнителна власт, и аз, като вътрешен министър, няма да пожалим усилия – разузнавателните служби, НСО, военно, цивилно външно разузнаване, общият рамков закон, най-сетне през 2015 г. да работят въз основа на закони, а не на подзаконови нормативни актове. Благодаря.

Вносител е Министерският съвет на 30 декември 2014 г. Приет е на първо гласуване на 30 януари 2015 г. С доклада на Комисията по културата и медиите ще ни запознае нейният председател госпожа Полина Карастоянова. Заповядайте!

Министерството на културата,

Можете да започнете, госпожо Карастоянова. внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2015 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона: „Закон за допълнение на Закона за авторското право и сродните му права”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за наименованието на Закона. Моля, гласувайте.

„Раздел VIII Особени правила при използването на осиротели произведения и звукозаписи Приложно поле Чл. 71б. (1) От разпоредбите на този раздел могат да се ползват общодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и архиви, институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство, и обществени радио- и телевизионни организации със седалище в Република България само с оглед постигането на цели, свързани с тяхното обществено предназначение. (2) Разпоредбите на този раздел се прилагат към: към: 1. произведения, публикувани под формата на книги, специализирани издания, списания, вестници и други писмени произведения, които са част от фондовете на общодостъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, архиви или институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство; 2. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, които са част от фондовете на общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, архиви или институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство; 3. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, продуцирани от обществени радио- и телевизионни организации до 31 декември 2002 г., включително и намиращи се в техните архиви, които са обект на авторско право или право, сродно на авторското, и са били публикувани за първи път в държава – членка на Европейския съюз, или, в случай че не са били публикувани, са били излъчени за първи път в такава държава, доколкото се смятат за осиротели по смисъла на чл. 71в. (3) Разпоредбите на този раздел се прилагат също така и към произведения и звукозаписи по смисъла на ал. 2, които не са били никога публикувани или излъчени, но са били направени публично достояние от организациите по ал. 1 със съгласието на носителите на права върху тях, при условие че има основание да се предположи, че правоносителите няма да се противопоставят на използвания по смисъла на чл. 71ж. 71ж. (4) Този раздел се прилага също така и към произведения и други обекти на закрила, които са били включени във или съставляват неразделна част от обектите по ал. 2 и 3. 2 и 3. (5) Разпоредбите на този раздел не засягат прилагането на правилата относно управлението на права. Осиротели произведения и звукозаписи Чл. 71в. (1) Произведение или звукозапис се смятат за осиротели, ако никой от носителите на права върху него не е идентифициран, или, в случай че са идентифицирани един или повече от тях, не може да се установи местонахождението на нито един от тях, въпреки провеждането и документирането на надлежно издирване, направено в съответствие с чл. 71г. (2) има повече от един носител на права и не всички са били идентифицирани или макар и идентифицирани тяхното местонахождение не е известно след провеждането и документирането на надлежно издирване, направено в съответствие с чл. 71г, произведението или звукозаписът могат да бъдат използвани съгласно разпоредбите на този раздел, при условие че правоносителите, които са били идентифицирани и чието местонахождение е известно, са упълномощили по отношение на притежаваните от тях права

1 и 10. (3) Разпоредбата на ал. 2 не може да засегне правата върху произведението или звукозаписа на правоносителите, които са били идентифицирани и чието местонахождение е известно. (4) Разпоредбите на този раздел не засягат правилата относно произведения, разгласени под псевдоним или анонимно. Надлежно издирване Чл. 71г. (1) Организациите по чл. 71б, ал. 1 провеждат надлежно издирване за всяко едно произведение или звукозапис с цел да установят дали са осиротели чрез проверка в съответните източници на информация. Надлежното издирване трябва да бъде проведено преди използването на произведението или звукозаписа. (2) Източниците, по които се прави надлежно издирване в Република България, се определят от министъра на културата или от от него заместник-министър след консултации със сдруженията на правоносителите и ползвателите. Списъкът на минимум източниците е посочен в приложението към този закон. (3) В Република България се извършва надлежно издирване по отношение на: на: 1. произведенията и звукозаписите, които са били публикувани за първи път в Република България, или ако не са били публикувани, са били излъчени за първи път в страната; 2.

ал. 3, когато седалището на организацията е установено в Република България. (4) Ако има данни, че съответна информация за носителите на права може да бъде намерена в други държави, се извършва справка с източниците на информация, налични в тези други държави. (5) Организациите по чл. 71б, ал. 1 поддържат документация за проведените надлежни издирвания и информират министъра на културата за: за: 1. резултатите от надлежните издирвания, които са проведени и които водят до заключението, че дадено произведение или звукозапис могат да се смятат за осиротели по смисъла на чл. 71в; 2. действията по използване на такива осиротели произведения или звукозаписи съгласно този раздел; 3. всякаква промяна по смисъла на чл. 71е в статута на използваните от тях осиротели произведения и звукозаписи; 4. своите координати за връзка. (6) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър след получаване на информацията по ал. 5 я препраща на Службата за хармонизация във вътрешния пазар в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост (ОВ, L 129/1 от 16 май 2012 г.). Взаимно признаване на статута на осиротяло произведение или звукозапис Чл. 71д. Произведения или звукозаписи, които се смятат за осиротели по смисъла на чл. 71в в която и да е държава – членка на Европейския съюз, се смятат за такива и могат да бъдат използвани съгласно този раздел и в Република България. Това се прилага и за произведения и звукозаписи по чл. 71в, ал. 2, доколкото засяга правоносители, които не са идентифицирани или чието местонахождение не е известно. Прекратяване на статута на осиротяло произведение или звукозапис Чл. 71е. Носител на права върху произведение или звукозапис, смятани за осиротели, може по всяко време да прекрати това положение, включително в случаите по чл. 71в, ал. 2, когато са засегнати неговите права. Позволено използване на осиротели произведения и звукозаписи Чл. 71ж. (1) Организациите по чл. 71б, ал. 1 могат без съгласието на носителя на авторското право или на сродно на него право и без заплащане на възнаграждение да използват осиротяло произведение или звукозапис, намиращи се в техните фондове, като: 1. предоставят достъп до него по реда на чл. 18, ал. 2, т. 10; т. 10; 2. го възпроизвеждат с цел да го цифровизират, направят достъпно, индексират, каталогизират, съхранят или възстановят. (2) Организациите по чл. 71б, ал. 1 могат да използват осиротяло произведение или звукозапис в съответствие с ал. 1 само с оглед постигането на цели, свързани с тяхното обществено предназначение, в частност със запазването, възстановяването и осигуряването на достъп за културни и образователни цели до произведенията и звукозаписите, съдържащи се в техните фондове. Тези организации могат да събират при това използване използване такси, но само доколкото това е необходимо, за да могат да покрият разходите си по цифровизирането на осиротелите произведения и звукозаписи и по осигуряването на публичен достъп до тях. тях. (3) Организациите по чл. 71б, ал. 1 са длъжни да осигурят при всякакво използване на осиротели произведения и звукозаписи посочване на имената на авторите и на другите правоносители, които са идентифицирани. (4) Разпоредбите на този раздел не засягат правото на организациите по чл. 71б, ал. 1 да сключват договори в рамките на своята дейност, свързани с изпълнението на общественото им предназначение. (5) Носители на права, които са прекратили статута на осиротяло произведение или друг обект на авторско или сродно на него право, имат право да получат справедливо възнаграждение за използване, извършено съгласно ал. 1 от организации по чл. 71б, ал. 1, които имат седалище в Република България. Възнагражденията по изречение първо са дължими за използвания, осъществени в 5-годишния период, предхождащ прекратяването статута на осиротяло произведение или друг обект на авторско или сродно на него право. Приложимост във връзка с други закони Чл. 71з. Този раздел не засяга разпоредбите, уреждащи правната закрила на патентите за изобретения, марките, промишления дизайн, полезните модели, топологията на интегралните схеми, шрифтовете, условния достъп, достъпа до електронни съобщителни мрежи и/или услуги, опазването на националните богатства, изискванията за депозиране, установени със закон, защитата на конкуренцията, търговската тайна, защитата на личните данни и правото на неприкосновеност

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редактирания текст от Комисията за § 1 по вносител, съгласно доклада на Комисията. Гласували

Няма. Моля да гласуваме текста на вносителя за § 2, който се подкрепя от Комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. Създава се приложение към чл. 71г, ал. 2:

а) законоустановеното депозиране на произведения, библиотечни каталози и списъци с форми на имената, поддържани от библиотеки и други институции; б) сдруженията на издателите и на авторите; в) съществуващи бази данни и регистри, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders – Писатели, артисти и носители на авторско право за тях), ISBN (International Standard Book Number – Международен стандартен номер на книгата), и бази данни за отпечатаните книги; г) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-специално на организациите за управление на правата за възпроизвеждане; д) източници, които обединяват повече на брой бази данни и регистри, включително VIAF (Virtual International Authority Files – Виртуални международни списъци с форми на имената) и ARROW Достъпни регистри с информация за права и осиротели произведения). 2. за вестници, списания, специализирани и периодични издания: а) ISSN (International Standard Serial Number – Международен стандартен сериен номер) за периодични издания; б) индекси и каталози от библиотечни фондове и колекции; в) законоустановено депозиране на произведения; г) сдружения на издателите, на авторите и на журналистите; д) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, включително на организациите за управление на правата за възпроизвеждане. 3. За визуални произведения, включително произведения от областта на изящните изкуства, фотографията, илюстрацията, дизайна, архитектурата, за скици на последните и други такива произведения, поместени в книги, специализирани издания, вестници и списания, или други произведения: а) източниците по т. 1 и 2; б) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-специално на визуални произведения, включително на организациите за управление на правата за възпроизвеждане; в) базите данни на фотографски агенции, когато е приложимо. 4. За аудио-визуални произведения и звукозаписи: а) законоустановено депозиране на произведения; б) сдруженията на продуцентите; в) бази данни на институциите за съхраняване на филмово или звукозаписно наследство и националните библиотеки; г) базите данни със съответните стандарти и идентификатори, като ISAN (International Standard Audiovisual

и ISRC (International Standard Recording Code – Международен стандартен код на звукозапис) за звукозаписи; д) базите данни на съответните организации за колективно управление на права, по-специално на автори, изпълнители, продуценти на звукозаписи и на аудио-визуални произведения; е) имената на спомогналите за създаването на произведението лица и друга информация, посочена на опаковките на произведенията;

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 3 по вносител, съгласно доклада на същата. Моля, гласувайте.

да гласуваме текста на вносителя за § 2, който се подкрепя от Комисията.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да представя доклада,

предложение за допускане в пленарната зала на Венцислав Спиридонов – изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, и господин Златозар Златев – длъжностно лице по регистрацията. Уважаеми колеги народни представители, моля да гласуваме направеното предложение на председателя на Комисията по правни въпроси за допускане в залата на лицата, посочени в неговото предложение.

На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2014 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Петко Петков, заместник-министър и господин Александър Петров, държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти”, от Агенцията по вписванията – господин Златозар Златев, длъжностно лице по регистрацията. Законопроектът беше представен от господин Александър Петров. Предложеният законопроект транспонира в българското законодателство разпоредбите на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива

2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Измененията предвиждат създаването на европейска платформа за обмен на информация между държавите – членки на Европейския съюз, с което ще се улесни сътрудничеството между търговците, ще се намали административната тежест и ще спомогне трансграничната стопанска дейност. Срокът за транспониране на директивата е бил 07 юли 2014 г. Законопроектът предвижда изменения и в свързани закони като Търговския закон, Кодекса за социално осигуряване, Закона за българското гражданство и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2014 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. С доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм ще ни запознае нейният председател господин Петър Кънев.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402 01–14, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2014 г.”

внесен от Министерския съвет на 22 декември 2014 На заседанието присъстваха: Андрей Янкулов – заместник-министър на правосъдието, експерти от Министерството и Агенцията по вписванията, представители на неправителствени организации.

Предвижда се създаването на европейска централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите на всяка държава членка до регистрите на друга държава членка. Взаимното свързване на търговските регистри следва да улесни сътрудничеството между търговците, както и да намали бариерите пред трансграничната стопанска дейност. Въвеждането в действие на системата за взаимно свързване на регистрите изисква държавите членки да разработят интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа, за да може системата да започне да работи. Поради това и началната дата на действие на промените е 1 януари 2017 г. Промените в Закона за търговския регистър предвиждат Агенцията по вписванията да определя единен идентификационен код само за търговците и техните клонове, за клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър. За други лица и структури, подлежащи на вписване в търговския регистър по закон, се определя персонален идентификационен код. В Заключителните разпоредби са предвидени промени в съпътстващото законодателство – Кодекс за социално осигуряване, Закон за българското гражданство и Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати „за” – 18 гласа, без „въздържали се” и „против” Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона 402-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2014 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев. С доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае госпожа Хубенова – заместник-председател.

„СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14,

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие господин Андрей Янкулов – заместник-министър на правосъдието, господин Александър Петров – държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти” на Министерството на правосъдието и госпожа Татяна Райчева – длъжностно лице по регистрация в Агенцията по вписванията. I. С настоящия Законопроект се цели въвеждане в българското законодателство

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 7 юли 2014 г.

за съобщения и на съответната езикова версия. По този начин ще се осигури достъп до необходимата информация, която ще протича по стандартизирани канали за обмен между търговските регистри. Основните цели на взаимното свързване на търговските регистри – прозрачност, улеснен достъп до информация, подобряване на сътрудничеството между органите, водещи регистрите и други, са залегнали и в Зелена книга „Взаимното свързване на търговските регистри” (8ЕС(2009) 1492) и Стратегията „Европа 2020”. ІІІ. Разпоредбите на Директивата, които се въвеждат чрез Законопроекта, предвиждат между регистъра на дадено дружеството и регистрите на неговите клонове, открити в други държави членки, да се обменя информация относно започването или прекратяването на производство за ликвидация на дружеството или за обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата членка на регистъра на дружеството. Предлага се още изменение и допълнение на взаимосвързани текстове на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и Закона за търговския регистър. Целта на предложените текстове е укрепване на Единния пазар чрез опростяване на процедурите при трансгранични операции, защита на интересите на обществеността от престъпна дейност и терористични актове, запазване на икономическия просперитет на ЕС чрез осигуряване на ефикасна стопанска среда, подкрепа на финансовата стабилност чрез защитата на надеждността и правилното функциониране и целостта на финансовата система чрез осигуряване на възможност за установяване на действителните собственици. Не на последно място, с оглед очакваното приемане от Европейската комисия на всички актове за изпълнението на техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване, Законопроектът предвижда отлагане на срока за практическото прилагане от държавите членки на разпоредбите за взаимно свързване на регистрите. съответствие с Директивата, предложената начална дата на отложеното действие на промените е 1 януари 2017 г. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър,

Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, д-р Адемов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2014 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2015 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, № 402-01-14, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2014 г. На заседанието присъстваха: господин Александър Петров държавен експерт в отдел „Законотворчество” в Министерството на правосъдието; Златозар Златев – длъжностно лице по регистрацията в Агенцията по вписванията, експерти от различни държавни институции, представители на социалните партньори. Законопроектът бе представен от господин Александър Петров от Министерството на правосъдието. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с европейското чрез транспониране на две директиви за взаимно свързване на търговските регистри. Това ще се постигне Това ще се постигне посредством създаване на европейска централна платформа за улесняване на сътрудничеството между търговците и ще намали бариерите пред трансграничната стопанска дейност. Според вносителите с предложението ще се намали административната тежест, най-вече за малките и средните предприятия. В сферата на компетенции на Комисията по труда, социалната и демографската политика попада предложеният § 12 от Заключителните разпоредби за изменение и допълнение на чл. 5, ал. 10 на Кодекса за социално осигуряване. С него се урежда за социално осигуряване за предварително уведомяване при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник. В случаи на служебно заличаване на чуждестранни лица от търговския регистър на друга държава членка се създава задължение за лицата, които съхраняват ведомостите и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, работили в клонове на чуждестранни търговци, да ги предадат в 3-месечен срок от датата на заличаването в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” 16 гласа, „против” няма и „въздържали се” няма, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, с вносител Министерският съвет.”

приветствам по принцип транспонирането на директивите, но имам и забележки, защото тези директиви просто не трябва да бъдат транспонирани на сляпо, те трябва да легнат върху работещи системи. Затова препоръчвам на

Известно е, че софтуерът на Агенцията е, меко казано, несъвършен и има изключително много примери за това. Например запор върху имотите на юридическо лице често не излиза по партидата на собственика на юридическото лице и обратно. Трябва да Ви кажа, че това много често води дори до кражба на фирми. Има много примери по този въпрос, мога да ги дам. Хората, които се занимават с бизнес, или са се занимавали, прекрасно го знаят. го знаят. Давам една препоръка към Правната и Икономическата комисия – задължително да преразгледат Закона в тази част, така че наистина Агенцията по вписванията да не дава тези възможности. Ние трябва да олекотим труда на хората, а не сляпо да транспонираме директиви. По тази причина смятам, че Агенцията често допуска грешки при вписванията, но никой не носи отговорност по тези въпроси. въпроси. Трябва да се намери точка, в която тези, които са допуснали грешка, да носят отговорност, както е в нормалния живот. Те не могат просто случайно да са сгрешили, а трябва да се види тази грешка дали дори не е била целенасочена, а не техническа. Дано двете комисии или вносителят – Министерски съвет, наистина да преразгледат в тази част специално този Закон, защото това ще бъде в угода на гражданите, в тяхна услуга. Смятам, че сме длъжни да работим точно по този начин. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Бинев. Реплики? Няма. Други народни представители? Не виждам желаещи. Дебатът е закрит. Поставям на първо гласуване

събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., доклад е от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Господин Караджов, Вие сте Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля преди началото на този доклад за допуснете в залата господин Минчо Цветков – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за допускане в залата.

ДОКЛАДЧИК ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., г., № 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28 януари 2015 г. обсъден законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г. На заседанието присъства госпожа Людмила Тренкова – началник на отдел „Международна дейност” в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, която представи законопроекта. Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна за въздушен транспорт има за цел създаването на открито авиационно пространство, което да доведе до установяване на единен пазар за въздушен транспорт между Европейския съюз и Канада със свободно осъществяване на инвестиционна дейност и неограничено предоставяне на въздухоплавателни услуги от европейските и канадските авиокомпании, включително на вътрешните пазари на двете страни. Друга основна цел на споразумението е поетапното въвеждане на права за въздушни превози и възможности за инвестиции, както и мащабно сътрудничество в редица области, включително безопасност, сигурност, социални въпроси, интереси на потребителите, околна среда, управление на въздушното движение, държавни помощи и конкуренция. Настоящото споразумение заменя съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите членки и Канада в частта, където техните разпоредби не отговарят на правото на Общността. Всички авиокомпании от страните – членки на Европейския съюз ще бъдат в състояние да изпълняват директни полети до Канада от всяко място в Европа. Споразумението премахва и всички ограничения относно маршрутите, цените или броя полети на седмица между Канада и Европейския съюз. В областта на безопасността и сигурността споразумението предвижда взаимно признаване на стандартите и „едноетапна проверка за сигурност”, тоест пътниците, багажът и товарите, които очакват трансфер, няма да подлежат на допълнителни мерки за сигурност. Също така в него се съдържат и специфични клаузи за подобряване нивото на защита на интересите на пътниците. Със споразумението се създава и съвместен комитет, който ще отговаря за преразглеждане на изпълнението на споразумението и за последиците от него. От вносителите на законопроекта бе обяснено на членовете на Комисията, че Република България няма сключена спогодба за въздушен транспорт с Канада. Във връзка с това споразумението ще позволи на България да се възползва от либерализирания достъп до авиационния пазар на Канада по отношение предлагането на въздушни услуги. Това ще се отрази благоприятно за: - въвеждане на нови опериращи превозвачи по въздушните линии; - увеличаване предлагането на капацитет по съществуващите редовни линии и откриването на нови редовни линии от/до България; - увеличаване приходите от превоз на пътници и товари; - засилване на търговско-икономическите връзки и стокообмен; - реализиране на допълнителни приходи от туризъм; - намаляване на цените на самолетните билети по линии с реална конкуренция; - подобряване обслужването на пътниците; - стимулиране на инвестициите в авиационния сектор вследствие прилагането на общи, стабилни и предвидими правила. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г.”

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изразява следното „СТАНОВИЩЕ относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г. На редовно заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Людмила Тренкова – началник отдел „Международна дейност” на главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” в същото министерство.

в Брюксел. То заменя двустранните споразумения между държавите членки и Канада по отношение на разпоредбите им, които не са в съответствие с правото на Европейския съюз. ІІ. Сред водещите цели на Споразумението са създаването на открито авиационно пространство между Европейския съюз и Канада; установяването на единен пазар за въздушен транспорт помежду им; подобряване на достъпа до маршрути и капацитета за всяка от страните; стимулиране на инвестициите, равнопоставеност на икономическите субекти, по-ефективно регулаторното сътрудничество и други. За България Споразумението е от важно значение поради обстоятелството, че страната ни няма сключена спогодба за въздушен транспорт с Канада. ІІІ. В резултат на Споразумението се дава възможност на всички въздушни превозвачи от при единни условия и правила, да изпълняват директни полети до Канада от всяка държава – членка на Съюза. Не на последно място, Европейската комисия счита, че настоящото Споразумение ще доведе до допълнително над 17 милиона пътници годишно и икономически ползи за потребителите на стойност 5 млрд. евро годишно. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 15 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г.”

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г. На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: госпожа Ралица Пеева – началник отдел „Правен” и господин Красимир Найденов – главен експерт в отдел „Международна дейност”. Законопроектът беше представен от господин Красимир Найденов.”

без „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., № 502-02-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г.” Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Последният доклад по тази точка е от Комисията по външна политика. Заповядайте, госпожо Церовска. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект, № 502-02-1, за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., внесен от Министерския съвет на 9 януари 2015 г. На редовно заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. Мотивите към Законопроекта бяха представени от Людмила Тренкова, началник на отдел „Международно сътрудничество” в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. Споразумението за въздушен транспорт с Канада е приоритет за Европейския съюз и представлява ключов елемент в развитието на съюза в областта на въздухоплаването. Споразумението заменя съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите членки и Канада в частта, където техните разпоредби не отговарят на правото на общността. Гарантира постепенно създаване на открито авиационно пространство между Европейския съюз и Канада. България няма сключена спогодба за въздушен транспорт с Канада. В тази връзка, споразумението ще осигури достъп на България до авиационния пазар на Канада по отношение на предлагането на въздушни услуги. Това ще благоприятства въвеждането на нови опериращи превозвачи, реализирането на допълнителни приходи от туризъм и увеличаване на стокообмена, както и ще допринесе за стимулирането на инвестициите в авиационния сектор. Условията за влизане в сила и временно прилагане и прекратяване на Споразумението са указани в чл. 23 и чл. 24. До момента то е ратифицирано от Канада и 19 страни – членки на Европейския съюз. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1 т. 1 и 5 от Конституцията на Република да ратифицира със закон Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., внесен от Министерски съвет на 9 януари 2015 г.” Благодаря Ви, госпожо Церовска. С това докладите на комисиите приключиха. Откривам дебата, имате думата. Не виждам желаещи. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване днешния Закон за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Караджов. По отношение на направената процедура, моля режим на гласуване.

КАРАДЖОВ: „ЗАКОН за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 на 17 декември 2009 г. Член единствен. Ратифицира Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г.

Моля квесторите да поканят господин Валери Борисов в залата. Заповядайте, господин Караджов, по доклада на Комисията. „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2015 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28 януари 2015 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2015 г. На заседанието присъстваха: господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията: госпожа Андреана Атанасова и госпожа Ирина Романска, представители на мобилните оператори и на неправителствени организации. Законопроектът бе представен от господин Валери Борисов. В своето изложение господин Борисов подчерта, че Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен във връзка с получено от Генералния секретариат

2012/2185 относно неправилно транспониране на разпоредбите, свързани с налагането на финансови санкции на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги,

По мнение на Европейската комисия българското законодателство не въвежда напълно изискванията на чл. 21а от Рамковата директива и чл. 10 от Директивата за разрешениe предвид факта, че в продължителния период по обжалването на решението за налагане на санкции предприятията продължават да осъществяват необезпокоявано състава на нарушението. В тази връзка с оглед предприемането на действителни ефективни мерки по изпълнението на целите на Рамковата директива и на Директивата за разрешение се предлага Законът за електронните съобщения като специален закон да допуска предварително изпълнение на решенията на регулатора. С изменението на чл. 78 се предвижда Комисията за регулиране на съобщенията с решение да изиска от предприятието, след като му предостави възможност за изразяване на становище, да преустанови неизпълнението незабавно или в рамките на разумен срок. С решението Комисията дава задължителни указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и привеждане на дейността на предприятието в съответствие с приложимите изисквания. Със Законопроекта се създава чл. 331а, който допуска налагане на дневна имуществена санкция при неизпълнение на решения на КРС по чл. 78, подлежащи на предварително изпълнение. На следващо място Законопроектът въвежда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. на Съюза (Регламент за роуминга), които е трябвало да бъдат въведени до 30 юни 2013 г. Размерът на предложените санкции в чл. 334б от Проекта на закон е в съответствие с чл. 18 от Регламента за роуминга, който изисква държавите членки да определят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушаването на неговите разпоредби. След представяне на Законопроекта своите становища изразиха представители на Комисията за регулиране на съобщенията, на мобилните оператори и на Сдружението за електронни комуникации. Народните представители, взели участие в дискусията, заявиха, че ще подкрепят Законопроекта на първо гласуване, но подчертаха необходимостта от прецизиране на част от предложените текстове. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа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 Благодаря Ви, господин Караджов. Сега ще чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Госпожо Хубенова, заповядайте.

На редовното си заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Юлия Цанова – старши експерт към дирекция „Съобщения” в същото министерство. Настоящият законопроект има за цел да премахне съществуващи несъответствия с европейското право относно налагането на санкции от националния регулаторен орган,

нарушение № 2012/2185 от Генералния секретариат на Европейската комисия. То се отнася до неправилно транспониране на разпоредбите, свързани с налагането на финансови санкции

С изменението на чл. 78 Комисията за регулиране на съобщенията с решение ще може, първо, да изисква от предприятие, осъществяващо електронни съобщения, да преустанови неизпълнението на задължения незабавно или в рамките на подходящ срок, и второ, ще дава указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и привеждане на дейността му в съответствие с изискванията. Предвижда се решението на КРС да е с предварително изпълнение и да се въвежда веднага от предприятието. Предлага се създаването на нов чл. 331а, с който се въвеждат и определят налаганите от КРС санкции при неизпълнение на решение по чл. 78, ал. 1. Предвижда се възможност за налагане от КРС на периодична санкция на дневна база. В допълнение, Законопроектът съдържа мерки по прилагането на Регламент

заключение, в частта, касаеща хармонизирането на действащи разпоредби с разпоредбите на ниво Европейски съюз, предложеният Законопроект е съобразен с изискванията на Директива

са изменени с Директива 2009/140/ЕО. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 15 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерския съвет на 12 януари Благодаря Ви, госпожо Хубенова. От името на вносителите? Няма желаещи да презентират Законопроекта. Дебатите са открити. Има ли желаещи да се изкажат народни представители? Господин Бинев, първи, както винаги.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, подкрепям Закона за електронните съобщения. Имам обаче един въпрос: кое наложи година и половина след препоръките на Брюксел той да бъде приеман чак сега?! Защо трябваше да има забележки от Брюксел след препоръките на Европейската комисия? Кое е наложило това – некомпетентността или лобизма на мобилните оператори? Всичко това се отрази година и половина върху семейните бюджети на много хора.

Няма. Дебатите са закрити. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Гласували

Вносителите са Михаил Миков, Атанас Мерджанов, Ангел Найденов, Чавдар Георгиев, Кирил Добрев, Кристиан Вигенин, Манол Генов, Димитър Горов – като гледам до края, в общи линии почти цялата парламентарна група. Няма желание да бъде представен. Дебатите са открити.

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република

Комисия по политиките за българите в чужбина.” Следват подписите на вносителите. Казано не с езика на Проекта за решението, предлага се още една постоянна комисия към тези, които функционират по силата на нашия Правилник в Четиридесет и третото народно събрание. Това е коректното. Изказвания? Заповядайте, господин Вигенин.

Ние считаме, че политиката към българите в чужбина е нещо, което трябва да бъде във фокуса на вниманието на Народното събрание. Могат да се изтъкнат различни причини в тази посока. Има една специфика: част от нейната дейност трябва да бъде фокусирана върху исторически формираните български общности зад граница –тема, която стана особено актуална в последните дни. Другите въпроси са свързани с новата българска емиграция, която има своите специфични проблеми. Доколкото техните проблеми и техните очаквания от българската държава минават през различни политики на различни комисии, получава се така, че няма фокус в нашето внимание и политика. Затова предлагаме такава постоянно действаща комисия. Струва ми се, че по този въпрос не би следвало да има особени различия в Народното събрание, доколкото всяка парламентарна група по един или друг повод до този момент е заявявала своя интерес към една по-активна политика към българите зад граница. Ето защо ние предлагаме да бъде направена такава промяна в Правилника – да бъде формирана постоянно действаща комисия, която да следи различните сектори на политиките, които са насочени към българите зад граница. Предлагам това проекторешение да бъде подкрепено и българският парламент за пръв път в този си формат да може да формира една по-ясна, последователна политика към нашите сънародници. Благодаря.

дълги години се занимаваме с проблемите на българите зад граница. Прави ми малко неприятно впечатление, когато включително и вчера беше четена декларация от Патриотичния фронт за стотиците хиляди българи в Украйна, които в днешно време са пред голяма опасност, че народните представители не се интересуват много-много от тези теми – говорят помежду си, шумят и не изслушват доводите и проблемите на българите зад граница. За нас от Патриотичния фронт е много важно българското народно представителство да разбере, че българите зад граница са един от приоритетните национални интереси.

произход. От Патриотичния фронт смятаме, че е важно да бъде създадена тази комисия, защото българите зад граница са наистина милиони. Само в Република Македония българите по произход са 1 млн. 300 хил. души. В Република Сърбия са над половин милион души. Албания са над 100 хил. души. В Република Косово са над 50 хил. души. В Румъния са над половин милион души. В Украйна са над половин милион души. Това са старите български общности. Няма да изреждам Гърция и други държави, където традиционно има българско малцинство. Новата емиграция и емиграцията, която е била след 9 септември, също са милиони българи зад граница. Затова е много важно в българския парламент да има такава комисия българското правителство да работи активно с българските общности зад граница. Ние подкрепяме създаването на такава комисия. Благодаря Ви. Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Господин Росен Петров.

Уважаема госпожо Председател, господин Заместник-председател! Аз също смятам, че такава комисия трябва да има, защото това го изискват надпартийните интереси – да се грижим за правата на българите в чужбина. Те не са само в Украйна – те са в Македония, в Албания, навсякъде по света вече. Надявам се да убедя и господин Хайтов да дадем своите два гласа, както гледам, за съставянето на такава комисия. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Не виждам желаещи. Дебатът е закрит. Поставям на гласуване Проекта за решение, с който Ви запознах изрично. Гласували

затова предлагам предвиденият в петък парламентарен контрол по реда на чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, вместо в обичайния му час 11,00, да започне в 9,00 ч. Подлагам на гласуване това предложение – парламентарният контрол за 13 февруари 2015 г., да започне с начален час 9,00 ч. Гласуваме.

Съобщения за Парламентарен контрол на 13 февруари 2015 г., петък: Първи ще отговаря заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на един въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на десет въпроса от народните представители Кристиан Вигенин –два въпроса, Михо Михов, Десислав Чуколов, Борис Станимиров, Миглена Александрова, Илиан Тодоров – два въпроса, Жельо Бойчев и Кристиан Вигенин, и Валери Жаблянов, и на едно питане от народния представител Юлиан Ангелов. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на 11 въпроса от народните представители Петър Славов, Мартин Димитров – два въпроса, Георги Недев, Вили Лилков, Георги Кадиев, Десислав Чуколов, Борислав Иглев, Васил Антонов, Славчо Атанасов, и Велизар Енчев, и на две питания от народните представители Николай Александров, и Кирил Цочев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 20 въпроса от народните от народните представители Корнелия Маринова, Димитър Байрактаров, Николай Александров – два въпроса, Кирил Добрев, Радослав Стойчев и Кирил Добрев, Иван Валентинов Иванов, Борислав Иглев, Манол Генов, Манол Генов и Радослав Стойчев, Магдалена Ташева, Айхан Етем, и Николай Александров и Калина Балабанова, и на две питания от народните представители Дора Янкова и Манол Генов, и общо питане на Мая Манолова и Дора Янкова. Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков ще отговори на пет въпроса от народните представители Петър Славов, Георги Кадиев, Валентин Николов Иванов, Мая Манолова и Кристиан Вигенин – въпрос, и Светослав Белемезов. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на шест въпроса от народните представители Методи Андреев, Иван Димитров, Петър Славов, Волен Сидеров, Красимир Богданов, и Михо Михов. Министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на три въпроса от народните представители Велизар Енчев, Кирил Калфин, и Стефан Кенов. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на пет въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Димитър Дъбов, Калина Балабанова, Иван Станков – два въпроса, и Димитър Танев и Бойка Маринска – общ въпрос, и на едно питане от народния представител Бойка Маринска. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на девет въпроса от народните представители Антони Тренчев, Валентин Павлов, Димитър Горов, Джевдет Чакъров – два въпроса, Димитър Шишков, Настимир Ананиев, Корнелия Нинова, и на две питания от народните представители Георги Кючуков, и Настимир Ананиев. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на четири въпроса от народните представители Филип Попов, Янаки Стоилов, Джевдет Чакъров, и Петър Иванов Петров. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на 13 въпроса от народните представители Методи Андреев, Бюнямин Хасан, Айдоан Али и Хамид Хамид, Димитров и Петър Славов – общ, Мустафа Ахмед и Ердинч Хайрула, Светла Бъчварова и Добрин Данев, Явор Хайтов, Светла Бъчварова – три въпроса, Мая Манолова, Димитър Байрактаров, Стефан Кенов, Корман Исмаилов, и на две питания от народните представители Корнелия Нинова, и Борис Ячев. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на четири въпроса от народните представители Мая Манолова – два въпроса, Емил Райнов, и Велизар Енчев. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на три въпроса от народните представители Николай Александров, и Георги Божинов Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника, отлагане на отговори със седем дни са поискали: министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на питане от народния представител Мая Манолова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Джейхан Ибрямов, Костадин Марков, и Ахмед Ахмедов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на пет въпроса от народните представители Петър Славов, Михаил Миков, Жельо Бойчев и Георги Свиленски, Вили Лилков, Мая Манолова, и Корнелия Нинова; - министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народния представител Петър Славов; министърът на външните работи Даниел Митов – на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; - заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Корман Исмаилов. чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правилника, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: шест въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева – два въпроса, към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова; въпрос от народния представител Красимир Янков към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов. Утре – редовно пленарно заседание, посветено на парламентарен контрол, начален час 9,00 ч. Закривам днешното пленарно заседание.